Virðulegur forseti. Áður voru útlagar í íslensku samfélagi afbrotamenn. En nú er kominn hópur fólks sem gert hefur verið útlægt úr okkar ríka samfélagi fyrir það eitt að veikjast, slasast eða bara fyrir vera aldrað fólk. Það eru stórir hópar

Húsnæðismálin hjá þessum útlögum í íslensku samfélagi fara hratt versnandi og þá sérstaklega hjá þeim sem eru á leigumarkaði. Sumir fá rétta framfærslu á laun til að lifa mannsæmandi lífi, en það á ekki við þennan hóp. 200 öryrkjar eru gerðir útlægir af heimilum sínum vegna veikinda, fluttir hreppaflutningum á hjúkrunarheimili fyrir aldrað fólk. þeir reyna að flýja land þá koma refsingar í formi skerðingar á heimilisuppbót og öðrum bótum og styrkjum. Þetta fólk skal ekki fá að lifa betra lífi erlendis: Nei, þið fáið ekki að flýja land, gerast útlagar, án þess að stóri bróðir, ríkisstjórnin, refsi ykkur fjárhagslega þannig að þið lendið í sárafátækt. Aldrað fólk borgar alla sína tíð í lífeyrissjóð. En hvernig er komið fram við það? Jú, það er líka flutt hreppaflutningum á sjúkrastofnanir úti á landi og ástæðan er sögð vera Covid-19. einnig er hirtur af þeim stór hluti lífeyrissjóðs sem er lögþvingaður, eignavarinn sparnaðar. Fráflæðisvandi, ljótasta orð íslenskrar tungu, er notað um eldra fólk sem er veikt inn á spítala. Er ekki kominn tími til að hætta því að nota svona ljótt orð um okkar aldraða fólk sem hefur byggt upp þetta land? Virðulegur forseti. Einu sinni sem oftar kem ég hingað í pontu til að ræða vandaða lagasetningu og vönduð vinnubrögð hér á Alþingi. Við samningu og vinnslu þingmála þarf að hafa samráð við helstu hagaðila og fræðifólk að hægt sé að fá helstu sjónarmið fram og það skiptir ekki minna máli að við hér í þinginu fáum nægan tíma til umfjöllunar til að koma í veg fyrir mistök, stundum óafturkræf. Því miður erum við strax hér við upphaf kjörtímabils að sjá hið gagnstæða í vinnubrögðum stjórnarflokkanna. Á síðasta kjörtímabili komu fram ýmis mál sem varða klúður stjórnar við lagasetningu, ýmist af ásettu ráði eða ekki. Í morgun bárust fregnir af því að ESA hefði staðfest brot íslenska ríkisins á löggjöf um umhverfismat en málið varðar afgreiðslu þingsins á fiskeldisfrumvarpi sem afgreitt var hér í miklum hraði á einum degi árið 2018. Þetta er stóralvarlegt mál og sýnir viðhorf stjórnvalda til ákvarðanatöku í umhverfismálum. Þáverandi umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson fullyrti hér í þinginu að engar áhyggjur þyrfti að hafa af lögbrotum og þar við sat. Nú sitja íslensk stjórnvöld og auðvitað íslenskur almenningur uppi með að hafa brotið lög með tilheyrandi tjóni. Sama var uppi á teningnum varðandi Landsréttarmálið og skipun dómara sem ráðherrar hér, einn af öðrum, fullyrtu að hefði verið innan laga og allt í samræmi við leikreglur en allir dómstólar, innlendir sem erlendir, komust að gagnstæðri niðurstöðu um að þar hefði skýrt lögbrot verið á ferðinni. Virðulegur forseti. Það er ekki merki um góða stjórnarhætti að standa hér fastur á vondri framkvæmd. Enn verri stjórnarhættir eru það að þvinga í gegnum Alþingi lagasetningu sem hefur óafturkræfar afleiðingar og oft og tíðum umtalsverðan kostnað í för með sér fyrir íslenskan almenning.

Virðulegi forseti. Ég kem hér í dag til að vekja athygli á og fagna breytingu sem varð á reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innan lands nú um áramótin. Frá og með áramótum taka Sjúkratryggingar Íslands því þátt í ferðakostnaði vegna ítrekaðra ferða þegar um er að ræða fyrirbyggjandi meðferð sem ætlað er að koma í veg fyrir illkynja sjúkdóma hjá einstaklingum sem hafa verulega auknar líkur á slíkum sjúkdómum vegna erfðaþátta. Á síðasta þingi vakti ég ítrekað athygli á aðstöðumun fólks eftir búsetu ef það ber meinvaldandi BRCA-gen og nýtir sér fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu í samræmi við ráðleggingar þar um. Kostnaður vegna tíðra ferða í tengslum við eftirlit vegna BRCA og aðgerða getur orðið gríðarlegur fyrir hvern einstakling. Til dæmis má gera ráð fyrir 8–20 ferðum í tengslum við áhættuminnkandi aðgerðir. Bara ferðakostnaðurinn getur þá orðið hálf til ein milljón. Ferðir geta líka orðið fleiri og þar fyrir utan er það dvalarkostnaðurinn. Ég vil nota þetta tækifæri og hrósa þeim einstaklingum og samtökum sem hafa barist fyrir úrbótum í þessum efnum en jafnframt stjórnvöldum fyrir að hafa brugðist við. Það er samt óásættanlegt að hver og einn einstaklingur þurfi að berjast fyrir sínum rétti eða að breytingar bíði þar til einhver sem hefur orku til fer í að berjast fyrir framförum. Það er nauðsynlegt að reglur um endurgreiðslu ferðakostnaðar þeirra sem búsettir eru á landsbyggðinni og þurfa að sækja sérhæfða heilbrigðisþjónustu til höfuðborgarsvæðisins séu endurskoðaðar jafnóðum samhliða þróun þjónustunnar. Það getur ekki verið að fólk á landsbyggðinni eigi að vera í þeirri stöðu að taka ákvarðanir um nýtingu á heilbrigðisþjónustu í ljósi ferðakostnaðar og fjárhagsstöðu. Hér var stigið mikilvægt skref til að jafna aðstöðumuninn með breytingu á reglugerð. Því ber að fagna. Höldum áfram á sömu braut.

Hlutabótaleiðin og Hefjum störf nýttust þessum fyrirtækjum nokkuð vel. Hvað varðar aðrar aðgerðir eins og lokunarstyrki eða tekjufallsstyrki þá ber þeim aðilum sem til mín hafa leitað algjörlega saman um að að það hafi verið flókin úrvinnsla og miklar kvaðir og að mörgu leyti reyndist ógerlegt að komast í gegnum það svifaseina kerfi án aðstoðar endurskoðanda með tilheyrandi kostnaði. Nýrri fyrirtæki eiga litla von þar sem stuðst er við eldri rekstrartölur sem stundum eru ekki til eða eru ómarktækar þar sem samkomutakmarkanir voru við lýði í kringum upphaf reksturs.

Við þurfum að halda áfram að bregðast við. Við stigum hér skref í þinginu í gær. Við þurfum að halda áfram, gera betur og að bregðast mjög hratt við erfiðri stöðu þessara fyrirtækja og atvinnugreina. Herra forseti. Mig langar hér í dag að gera það að umræðuefni sem ég kom inn á í óundirbúinni fyrirspurn við heilbrigðisráðherra í gær

Ég fór í framhaldinu að líta til með því með hvaða hætti minnisblöð sóttvarnalæknis væru aðgengileg. Og vissulega eru þau ínáanleg á netinu á vef Stjórnarráðsins en það kallar á allnokkra handavinnu að tína þau til. Mig langar til að óska eftir því við við hæstv. forseta að þingið taki þetta saman þannig að minnisblöð í heild sinni verði aðgengileg á einum stað fyrir almenning og þingmenn að glöggva sig á og jafnframt að gerð verði greining á því hvenær tillögur

Það er hægur leikur fyrir hæstv. forseta að hlutast til um það að okkur þingmönnum og almenningi öllum verði þó gert auðveldara að glöggva okkur á þeim upplýsingum sem fyrir liggja, hvernig ákvarðanir eru teknar og rökstuddar og með hvaða hætti hæstv. heilbrigðisráðherra hefur sinnt rannsóknarskyldu sinni. Herra forseti. Eðlilega hafa sóttvarnatakmarkanir miðast við að heilbrigðiskerfið ráði við vandann en þær hafa líka haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir bæði fólk og fyrirtæki í öðrum greinum. Stóra verkefnið er auðvitað fullfjármagnað heilbrigðiskerfi og þar á ríkisstjórnin satt að segja mjög mikið verk óunnið. Þau hafa haft nægan tíma til að bregðast við en heilbrigðisstarfsmenn eru orðnir örmagna og þeir sjá ekki fram á sanngjarnar bætur á starfsumhverfi, hvað þá álagsgreiðslur á störf sín.

Fjöldi fólks hefur misst vinnuna til lengri eða skemmri tíma og þau sem harðast verða fyrir aðgerðum núna er fólk úr menningargeiranum, listageiranum og veitingageiranum. Það er hætt við að þetta fólk muni hreinlega gefast upp og treysti sér ekki til að starfa við þessar greinar og þessa óvissu og þá fjárhagslegu áhættu sem fylgir ef ekki verður gert eitthvað í því. Það kemur fram í nýlegri skýrslu að 20% 20% hafi horfið úr menningargreinum á síðustu tveimur árum, aðallega konur. Eigendur veitingahúsa róa líka lífróður til að halda uppi starfsemi og starfsfólki. Ég vona innilega að þessar nýju aðgerðir, sem verið er að boða, lini eitthvað þær þjáningar en þessi langvarandi óvissa og veiking greinanna myndi hafa mjög alvarleg áhrif á okkur, ekki bara á ekki bara á efnahagslífið og ferðaþjónustuna heldur líka á lífsgæði okkar fólks. Við skulum hvetja ríkisstjórnina til dáða. Það þarf að ráðast í miklu harðari aðgerðir og hér er ekki bara um lífsgæðamál að ræða, hér er líka um mjög brýnt efnahagsmál að ræða.

Þetta er næstmesti fjöldi sjúkrafluga í sögunni á Íslandi og greinilegt að starfsemi í landinu, atvinnustarfsemi, er að fara á fulla ferð

Þetta er það sem var að koma frá Reykjavíkurborg en á sama tíma kemur skýrsla frá stjórnvöldum sem snýr að lendingarstöðum í sjúkraflugi á landsvísu, ágætisskýrsla sem kom inn á vef Stjórnarráðsins núna um áramótin.

Virðulegur forseti. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar Þýskalands, sem tók við völdum í byrjun desember, kemur fram að áfram skuli unnið að því markmiði að Evrópusambandið verði eiginlegt sambandsríki. Þetta er að vísu ekki fyrsta ákall Þjóðverja um evrópskt sambandsríki en mér vitandi er þetta í fyrsta sinn sem slíkt ratar inn í þýskan stjórnarsáttmála. Þetta eru því mikil tíðindi frá þessu áhrifamikla og fjölmennasta ríki Evrópusambandsins. Þróunin innan Evrópusambandsins hefur óumdeilanlega verið í átt að stórauknum samruna. Engu að síður væri fróðlegt að heyra afstöðu ESB-flokkanna hér á Alþingi, Samfylkingar og ekki síður Viðreisnar, sem var stofnuð einvörðungu vegna afstöðunnar til ESB,

Sem sagt: Hvernig hugnast ESB-flokkunum hér á Alþingi hugmyndir um evrópskt sambandsríki og þessi vatnaskil hjá leiðandi ríki í ESB-samstarfinu?

mikilvægi þess, sérstaklega í lýðræðislegu tilliti, að hér fari fram opin og hreinskiptin umræða um stöðu okkar sem samfélags í faraldrinum og hvernig við tökumst á við faraldurinn.

Og líka bara spurningar eins og læknar eru byrjaðir að spyrja núna: Er betra að nýta starfsfólkið í að þjónusta í heilbrigðiskerfinu eða að taka sýni og annað slíkt?

Íbúar Tonga, eyjaklasa í Suður-Kyrrahafi, glíma nú við afleiðingar sprengigoss. Tonga er líklega eins langt frá Íslandi og hugsast getur en við getum samt vonandi sett okkur í spor fólksins sem býr þar. Við þekkjum afleiðingar náttúruhamfara og eldgosa, öskufallið, jarðskjálftana og allt raskið sem þeim fylgir. Gleymum ekki íbúunum á Tonga en gleymum ekki heldur Afganistan, landi sem er á barmi hungursneyðar af manna völdum. Getum við sett okkur í spor Afgana? Það er ástæða til að spyrja að því. Ísland hefur átt í náinni samvinnu við stjórnvöld í Afganistan í tæplega tvo áratugi á vettvangi NATO og Sameinuðu þjóðanna. Þar höfum við tekið þátt í uppbyggingu í kjölfar stríðs og reyndar áratugalangra átaka en talibanar hafa aftur náð völdum í Afganistan, þökk sé óskiljanlegum og ófyrirgefanlegum samningi sem Bandaríkjastjórn gerði við þá. Trump teppalagði fyrir brotthvarfið og Biden þurfti ekki annað en að gefa fyrirskipunina og her Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra var á brott. Annar eins afleikur er vandfundinn í sorglegri sögu Afganistans. Forseti. Það er búið að taka konur úr leik í Afganistan. Allir sem geta hafa flúið land eða eru af illri nauðsyn í stofufangelsi eða felum. Eignir Afganistans eru frystar. Það þýðir að venjulegt fólk getur ekki farið í banka og náð í peningana sína af því að það eru engir peningar í bönkunum. Rúmlega helmingur Afgana, tæplega 25 milljónir manna, þarf á neyðaraðstoð að halda núna og hefur ekki hugmynd um hvaðan næsta máltíð kemur. Eins og alltaf þjást börnin mest og deyja fyrst. Það hefði mátt afstýra þessum hörmungum, þær eru mannanna verk og á þeim ber Ísland líka ábyrgð. Forseti. Í upphafi vikunnar féllu minnst sex snjóflóð í Súðavíkurhlíð og er mildi að ekki hlaust mannskaði af.

á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar í Ísafjarðardjúpi. Sú jarðgangagerð þolir ekki lengri bið. Þá þarf strax að efla snjóflóðavarnir í Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíðum og tryggja vegi gegn grjót- og aurskriðum uns jarðgangagerð er lokið.

Þá er vert að benda á að það samrýmist ekki áætlunum stjórnvalda um orkuskipti að ætla Ískalki að brenna jarðefnaeldsneyti vegna óbreyttrar kerfisáætlunar Landsnets og viljaleysis og arðsemiskrafna Orkubús Vestfjarða til að bæta afhendingaröryggi og framboð á raforku í Súðavík. Lagning strengs um göng væri bæði öruggari og ódýrari og vegur upp á móti kostnaði við göngin. Auk þess eru orkuskipti fram undan við hafnir og í samgöngum sem eru nánast ógerningur miðað við framboð á raforku í Súðavík, innan við 2 megavött. Jarðgöngin munu tryggja ferðaöryggi fólks, opna gott aðgengi fyrir framtíðarbyggingarland, stuðla að sjálfbærri uppbyggingu atvinnulífs og skapa samfélaginu á svæðinu enn frekari tækifæri til vaxtar. Hér þarf strax að bregðast við. Það er til svo margs að vinna.

Herra forseti. Nú hefur allsherjar- og menntamálanefnd hafið endurskoðun á lögum um heiðurslaun listamanna. Það sem slær mig í þeirri vinnu er hinn óljósi tilgangur með heiðurslaununum. Annars vegar eru það þau félagslegu sjónarmið að listamenn eigi takmörkuð lífeyrisréttindi og því sé verið að styðja við þá listamenn sem hafa varið starfsævi sinni til listastarfa. Hins vegar eru það sjónarmið um heiður sem listamanni er veittur fyrir mikinn árangur, jafnt á Íslandi og jafnvel á erlendri grundu. Þessi sjónarmið fara einfaldlega ekki alltaf saman ég hefði talið mikilvægt að um annað yrði barist á vettvangi stéttarfélaga, inni í þeim hluta. En hins vegar er það þetta gildishlaðna orð, heiður, þegar við erum að veita heiðurslaun. Mig langar að koma inn á þann fjölda pósta sem við fengum hér fyrir jólin er vörðuðu veitingu heiðurslauna.

Mig langar því bara að varpa spurningu fram: Hvað er öðruvísi við listamenn en fótboltamenn eða valdamenn í viðskiptalífinu? Af hverju eiga listamenn síður að sæta ábyrgð?

Virðulegur forseti. Við í Viðreisn, þingflokkur Viðreisnar, höfum gert svolítið í því frá því að faraldurinn hófst að kalla eftir því að þingið hafi meiri aðkomu að þeim ráðstöfunum sem gripið er til og hafi hlutverki að gegna þegar kemur að því að fara yfir þau mál. Við fórum fram á það, sem heilbrigðisráðherra varð við á sínum tíma, að hér yrði gefin

þar sem við óskum eftir því að heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra, og eftir atvikum aðrir ráðherrar, gefi Alþingi skýrslu samdægurs eða eins fljótt og auðið er í kjölfar þess að tilteknar sóttvarnaaðgerðir eru kynntar eða framlengdar af hálfu stjórnvalda. Þá óskum við eftir því að skýrslugjöf feli í sér upplýsingar um forsendur að baki ákvörðunum, um fyrirhugaðan árangur og áhrif á samfélagið að öðru leyti og að það verði upplýst samdægurs eða eins fljótt og auðið er til hvaða aðgerða verði gripið til að mæta efnahagslegum og félagslegum afleiðingum sóttvarnaaðgerða hverju sinni. Það er ekki bara þingflokkur Viðreisnar sem hefur verið kallað eftir þessu hér í þinginu á undanförnum mánuðum, það hafa fleiri þingmenn gert. Það var eftirtektarvert að heyra afbragðsræðu hv. þm. Vilhjálms Árnasonar áðan þar sem hann benti mjög réttilega á að að ríkisstjórnin hafi klikkað talsvert mikið þegar kemur að því að veita þinginu tækifæri til þess að sýna framkvæmdarvaldinu aðhald. Svo langar mig aðeins að bregðast við spurningu sem borin var upp af hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttur. Mér líkar ekki að Evrópa breytist í eitt miðstýrt og niðurnjörvað sambandsríki en ég kann talsvert betur við það að ríki í Evrópu eigi með sér öflugt samstarf þar sem lýðréttindi, mannréttindi, félagslegt réttlæti og efnahagslegar framfarir eru látin ráða frekar en að sú einangrunar- og þúfnahyggja, sem oft er nefnd í sölum Alþingis, fái að ráða.

Virðulegi forseti. Heimilisofbeldi er útbreitt og mjög falið vandamál í íslensku samfélagi líkt og víða annars staðar, enda flókið fyrirbæri. Ofbeldið getur verið andlegt, fjárhagslegt, líkamlegt og kynferðislegt. Þótt áverkar af líkamlegu ofbeldi séu greinanlegri hefur fyrir löngu verið sýnt fram á það að andlegt ofbeldi veldur jafn miklum ef ekki meiri skaða en líkamlegt ofbeldi, en það er erfiðara að sanna Oft eru börn í spilinu og börn þurfa ekki sjálf að verða fyrir ofbeldinu eða að verða beint vitni að því til að þjást. Afleiðingar heimilisofbeldis fyrir börn eru alvarlegar og geta náð langt fram á fullorðinsár. Það skiptir því miklu máli að koma með öllum ráðum í veg fyrir að barn þurfi að búa við nokkurs konar ofbeldi. Foreldrum ber samkvæmt lögum skylda til að vernda börnin sín gegn ofbeldi. Þegar a.m.k. eitt foreldri barns er álitið forsjárhæft lætur barnavernd sig málið jafnan ekki varða, enda kemur það í hlut hins hæfa foreldris að vernda barnið gegn ofbeldi, leiki grunur á um það. Vandinn er sá að það kerfi sem foreldrum er gert að leita til, barni sínu til verndar, lítur ekki á málið sem verndarmál í þágu barnsins heldur sem deilu á milli foreldranna. Að lögum eru farnar leiðir til þess að „sætta ágreining“ foreldranna um það sem verður andlag deilunnar, forsjá, búseta og umgengni. Við höfum byggt upp kerfi þar sem börn sem búa við ofbeldi falla á milli skips og bryggju. Þau verða að aukaatriði í máli sem afgreitt er sem deila á milli fullorðinna einstaklinga jafnvel þó að ekki sé ágreiningur um annað en það hvort ofbeldi hafi verið beitt eða ekki. Í kerfi sem þessu er foreldrum, sem hafa það eitt að markmiði að vernda börnin sín gegn öllu ofbeldi, líkt og lög gera kröfu um, gert með öllu ómögulegt að sinna þeirri lagaskyldu sinni. Því spyr ég: Þegar kerfið horfir á foreldra í þessari stöðu sem jafningja í deilum og sem andstæðinga sem þarf að sætta, hver á þá að passa upp á barnið?

Við sem búum hér á Íslandi þekkjum þetta ekki, við skiljum þetta ekki. Við vöknum til verka á morgnana, förum með börnin okkar á leikskóla og búum í nánast vernduðu umhverfi. Þegar maður hugsar út fyrir landsteinana blasa við okkur börn í flóttamannabúðum og þau búa ekki við það atlæti sem við teljum eðlilegt og rétt að börnum sé boðið upp á.

og lítið er um þá hugsað. Það eru örfá sveitarfélög sem eru tilbúin til að taka við flóttamönnum og það er eiginlega til skammar að þannig sé þessi íslenski veruleiki. Ég lít þannig á að við berum öll ábyrgð sem einstaklingar á því hvernig fólki farnast í þessum heimi og við eigum að axla þá ábyrgð.

Herra forseti. Velkist nokkur í vafa um að Landspítalinn sé að glíma við fjárhags- og mönnunarvanda, líkt og raunar má segja um allt heilbrigðiskerfið? Heilbrigðiskerfið er undirfjármagnað. Vandinn í heilbrigðiskerfinu stafar annars vegar af langvarandi vanfjármögnun og hins vegar af þeirri jákvæðu staðreynd að þjóðin er að eldast, þar sem æ fleiri ná háum aldri. Ég lít svo á að ég þurfi ekki að tína til heimildir og tölur til að færa rök fyrir því í þessari stuttu umræðu. Þessar staðreyndir sýna ýmsar skýrslur og greiningar. Auk þess höfum við öll orðið vitni að því í heimsfaraldrinum hvaða áhrif sveltistefna undanfarinna ára hefur haft á heilbrigðiskerfið, hún hefur leitt til þess að ekkert svigrúm er til að takast á við áföll og hún leiðir til þess að íslenska heilbrigðiskerfið fjarlægist markmiðið um að Ísland sé í fararbroddi annarra þjóða þegar litið er til heilsufars, gæða og aðgengis að heilbrigðisþjónustu. Það er sveltistefna sem núverandi ríkisstjórn ætlar að keyra áfram að það blasi við öllum sem vilja sjá að sú stefna reynist okkur ákaflega kostnaðarsöm nú í heimsfaraldri. Ákalli eftir auknu fé í heilbrigðisþjónustuna svarar ríkisstjórnin með því að setja aðhaldskröfu á stofnanir. Það á hvorki að takast á við alvarlegan mönnunarvanda né að veita sérstakt fjármagn til að mæta öldrun þjóðarinnar. Stjórnvöld verða að geta hugsað út fyrir heimsfaraldurinn og neyðaraðgerðir. Þau verða að setja niður áætlanir um með með hvaða hætti þau ætla að mæta þeim áskorunum sem fylgja fleira eldra fólki sem þarfnast heilbrigðisþjónustu og skorti á starfsfólki til að sinna þeim sem þarfnast umönnunar. Nú þegar fjárlög fyrir árið 2022 liggja fyrir, þar sem stóru upphæðirnar í aukningu á milli ára til Landspítalans fara í húsbyggingar og launa- og verðlagsbætur, er ljóst að spítalinn verður að skera niður þjónustu til að halda sér innan fjárlaga.

og var í fyrra, til að halda uppi óbreyttum rekstri, og við það bætist álag vegna fólksfjölgunar á árinu 2022 og öldrunar þjóðarinnar. Þetta er hæstv. heilbrigðisráðherra fullljóst og hlýtur því að hafa einhverjar hugmyndir um hvað eigi undan að láta í þjónustu við sjúklinga vegna þessara ákvarðana stjórnarflokkanna. Hvar á að skera niður? Í svörum hæstv. ráðherra hér á eftir fáum við væntanlega að vita allt um það. Herra forseti. Mönnunarvandi í heilbrigðiskerfinu hefur verið að magnast ár frá ári. Heilbrigðisstarfsfólk var undir miklu álagi fyrir faraldurinn en nú hefur keyrt um þverbak. Fólk kemst ekki í sumarfrí, það er kallað til vinnu á jólum, á stórhátíðum og úr fæðingarorlofi, svo dæmi séu tekin. Þeir sem þurfa að leita sér lækninga vilja að heilbrigðisstarfsfólk hafi fengið góðan nætursvefn, náð að hvílast, og sé árvökult við sín störf. Nú um stundir er því miður ekki hægt að ganga að því vísu. Hvaða áætlanir eru stjórnvöld með til lengri og skemmri tíma til að bæta ástandið? Eitthvað mikið þarf að koma til. Það þarf ekki aðeins að hækka laun heilbrigðisstarfsfólks heldur þarf að bæta vinnuaðstöðu, bæta líðan þess og minnka álagið, minnka líkurnar á kulnun í starfi og mistökum vegna streitu og álags. Umbætur eru aðkallandi svo að heilbrigðisstarfsfólk haldist í vinnu og hinir sem hafa yfirgefið heilbrigðisvettvanginn vilji snúa þangað aftur. Finna þarf leiðir til að fjölga nemendum í verknámi. Heilbrigðiskerfið verður ekki bætt nema ráðist sé í þessar aðgerðir og það verður að byrja strax á markvissum aðgerðum. Herra forseti. Stjórnendur heilbrigðisstofnana úti um landið bentu á í umsögn sinni um fjárlagafrumvarpið að þjónustu sérgreinalækna við íbúa landsins væri verulega misskipt eftir búsetu. Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni hafa sumar freistast til að taka fé af öðrum rekstrarliðum til að fá til sín sérfræðilækna. Þessi mismunun á aðgengi að þjónustu sérfræðilækna stuðlar að enn frekari byggðaójöfnuði. Réttast væri að Landspítalinn tryggði heimsóknir tiltekinna sérfræðilækna með reglulegu millibili út til landshlutanna. Hvað ætlar hæstv. heilbrigðisráðherra að gera til að jafna stöðu fólksins í landinu að þessu leyti?